Следва питане от народния представител Дарин Матов относно политиката на Министерството на земеделието и храните към институтите от структурата на Селскостопанската академия. Заповядайте, господин Матов. Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! При предишното питане на „Ред, законност и справедливост” имаше земен трус, сега се надявам такова да няма. Повод на настоящото питане е решението на Министерството на земеделието и храните за изваждане от структурата на Селскостопанска академия на Плевенския институт по лозарство и винарство и преминаването му на същия към Изпълнителната агенция по лозята и виното. Това решение предизвика сериозно безпокойство сред научния състав на института. Съществуват основателни подозрения, че това е ход, крайна цел, на който е унищожаването на този институт. Като народен представител от Плевен, аз много добре разбирам работата на института и споделям тези опасения. Преди всичко не е ясно защо един научен институт трябва да се извади от академичната структура и да се приведе към чисто административно звено, каквото е агенцията. Според нейния устройствен правилник, приет от Министерския съвет, агенцията осъществява контрол по спазването на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки, по отношение на лозовите насаждения, гроздето предназначено за производство на вино, гроздова мъст, продуктите от грозде и вино, и вината. Това е поставено в чл. 2, ал. 2 от Правилника и единствено обобщаващия текст, който формулира функциите им. Добре се вижда, че задачите им са административно-контролни, а не академични или развойни и научно-изследователската дейност изобщо не влиза в задълженията им. От друга страна, самият институт е едно от утвърдените звена на българската аграрна наука. Основан през 1902 г., той е първият в тази област и хронологически петият в света. За 108-годишната му история в него е извършена значителна по обем научна работа по проучване на биологичните и стопанските качества на интродуцирани у нас сортове, селекция на известни български десертни сортове, разработка на сортове с повишена устойчивост и т.н. Тази дейност няма нищо общо с контролните функции на агенцията, освен общия й предмет – лозя и вино. Планираното преместване под административната шапка нито ще помогне с нещо на агенцията, нито ще подобри работата на института. Обратно, безпринципно обединяване на административни и научни задачи само ще доведе до разнобой провал. Обаче институтът има завидна материална база – 1500 дка земя за опитна работа при полски условия и една от най-добрите винарски изби в страната. Това му дава възможност да извършва производствена и търговска дейност и до голяма степен да се самоиздържа. Агенцията като контролен орган очевидно не би могла да я задържи.

министър, питам следното: какви са причините за преминаване на Плевенския институт по лозарство и винарство към Изпълнителната агенция по лозята и виното? Обсъждано ли е това преместване с научния състав на института и ако не, ще бъде ли направено това? Какво ще стане с материалната база на института и планирате ли други институти от системата на Селскостопанска академия да преминат към изпълнителни агенции или други звена на Министерството на земеделието и храните? И последен въпрос: какви са какви са принципите на политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на институтите от Селскостопанска академия. Благодаря ви. приятно ми е да ви уведомя, че на двудневно официално посещение в Република България е парламентарна делегация от Германската провинция Бавария, водена от председателя на Ландтага Барбара Щам.

Министър Найденов, имате възможност да отговорите на поставените въпроси. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Матов, скъпи гости! По време на срещата на 30 юли с представители на структурите на Министерството на земеделието и храните в гр. Плевен, на която присъстваха председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, областният управител Иван Новкиришки, зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и депутати от ГЕРБ, след проведената дискусия, взехме решение Институтът по лозарство и винарство в гр. Плевен да остане в системата на Селскостопанска академия и съответно да не бъде прехвърлен към Изпълнителната агенция за лозата и виното. Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за лозата и виното се отменя, а проектът на постановление на Министерския съвет за закриване на Института по лозарство и винарство – гр. Плевен, третостепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните, е оттеглен. По този начин Институтът запазва статута си, който има и към момента. Господин Матов, с решение 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010г. за одобряване на план за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за Селскостопанската академия, със срок за изпълнение – м. ноември тази година, е предвидено още: още: - одобряване на разработена концепция за развитието на Академията и създаване на Национален консултативен съвет по земеделие към министъра на земеделието и храните. На 20 юли с моя заповед се създаде Консултативния съвет, а на 22 юли се проведе първото му заседание. Той има за задача изготвяне на списък с държавните задачи, за осъществяването на които институтите ще получават държавна субсидия и обезпечаване на разходите по отношение на други допълнителни дейности, които те ще извършват чрез приходи от собствена дейност; - закриване на Института за информационно осигуряване на системата – гр. София и прехвърляне на библиотеката към централно управление на Селскостопанска академия; - закриване на Националния земеделски музей и прехвърляне на експонатите за съхранение в земеделските институти в Стара Загора и Шумен; преминаване на Института по аграрна икономика на Селскостопанска академия на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните; - извършване на оптимизация на служителите с минимум 120 щатни бройки. Господин Матов, накратко: предстоящите действия на министерството по отношение на академията ще се решат на базата на анализите, които ще се извършват с помощта на Националния научно-консултативен съвет по земеделие, който, както вече казах, функционира от 20 юли т.г. Благодаря за вниманието. Благодаря на министър Найденов. За два уточняващи въпроса – господин Матов. ДАРИН Уважаеми господин министър, отговорът на моето питане към днешна дата до голяма степен беше предизвестено. Това е така, защото моето питане беше входирано в канцеларията на Народното събрание на дата 9 юли 2010 г. г. Затова искам тук от трибуната да благодаря на Вас лично, че Вие взехте мерки, за да не се допусне тази несправедливост по отношение на Института по лозарство и винарство – Плевен, където всички знаем, че знаем, че е едно от местата, където се съхранява генофонда на българското лозарство. Тук е моментът да благодаря и на госпожа Цачева, която е от нашия Плевенски избирателен район, която също съдейства затова, и изрази своето категорично становище по въпроса. Оттам нататък трябва да кажа, че питането ми беше резонно,

към госпожа Бъчварова, председател на Селскостопанска академия и Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозята и виното, където трябваше в тридневен срок да се даде отговор за това – да се направи проект за нормативен акт, който да отрази необходимите промени и всички нормативни актове за преминаване на Института по лозарство и винарство в Изпълнителната агенция по лозята и виното. След това имаше проект за постановление

на господин Найденов, затова което направи, и на всички колеги, които се ангажираха с този проблем. Благодаря за вниманието. По същество няма поставени допълнителни въпроси, което не налага отговор от страна на министъра. Беше изказано отношение от страна на народния представител, отправил питането. Преминаваме към въпрос на народния представител Лъчезар Тошев относно изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона. Заповядайте, господин Тошев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин министър! Както знаете, в началото на тази година Европейската комисия взе решение за пускане за отглеждане на един вид генетично модифициран картоф, известен с името „Амфлора”. Имаше сериозно възражение от полския министър на земеделието господин Марек Савицки за това, че не е спазена процедурата, която изисква директивата, защото страните не са били уведомени, няма консултации с Европейския парламент, при положение, че на 16 юли 2007 г. не е имало квалифицирано мнозинство за одобряване на този генетично модифициран организъм, за да бъде отглеждан и пуснат в околната среда.

този чл. 82 от закона, който ние приехме, Вие трябва да налагате винаги предпазни клаузи върху предложения за пускане в околната среда за отглеждане на плодове и зеленчуци, тъй като картофа може да попадне в тази категория. Това е вторият аргумент, който изисква Вие незабавно да предприемете действия за налагане на предпазната клауза. Моят въпрос към Вас по този случай е: предприели ли сте вече в качеството Ви на министър на земеделието и храните действия, за да изпълните изискванията на чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми и започнали ли сте процедурата по чл. 75 от закона, съответно и съгласно ал. 2 на чл. 82 от закона за налагане на предпазна клауза върху отглеждането на генетично модифицирания картоф „Амфлора”? Благодаря. За отговор – министър Найденов. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Тошев! Европейската комисия с Решение № 135 и 136 от 2 март 2010 г. разреши пускането на пазара на генно модифицирания картоф „Амфлора” и неговото използване, но само като фураж, употребата му като храна не се предвижда. Още със самото оповестяване на тези решения Франция, Гърция, Люксембург и Италия заявиха, че ще обсъдят възможността за налагане на забрана за култивиране на генно модифицирания картоф „Амфлора”. На 28 април 2010 г. Австрия наложи временна забрана за отглеждане на този картоф. Забраната е валидна до 1 декември 2012 г., като Австрия изрично подчерта, че ще използва този период от време за допълнителни научни изследвания. Унгария и Люксембург също наложиха забрани, като последната е наложена на 18 юни 2010 г. Франция все още изчаква становище от Висшия съвет по биотехнология на Франция, за да изкаже становището си. съответствие с чл. 202 от Договора за създаване на Европейската общност, кореспондиращ с чл. 16, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и с членовете 290 и 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Европейската комисия прилага законодателство на общностно ниво. Ето защо при налагане на забрана от дадена държава-член спрямо разрешение, валидно на общностно ниво, Комисията, съгласно чл. 5, ал. 6 на Решението на Съвета 468 от 1999 г. относно условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, започва комитологична процедура относно легитимността на наложената забрана. До приключването на тази процедура по консултациите с 27-те държави членки, наложената забрана е де факто в сила, но де юре не е потвърдена на европейско ниво и съществува реална възможност за отмяната й. Ето защо Министерството на земеделието и храните, на този етап не е предприело действия в съответствие с чл. 75 от Закона за генно модифицираните организми за започване на забранителна процедура по отношение култивирането на генно модифицирания картоф „Амфлора”, в изпълнение на чл. 82 от същия закон. След приключване на комитологичната процедура и евентуалното потвърждаване на националните забрани на Австрия, Унгария и Люксембург за отглеждане на картоф „Амфлора”, Министерството на земеделието и храните ще започне процедура за налагане на национална забрана в въведената от Закона за генно модифицираните организми система от национални мерки за ограничаване и разпространението на генно модифицирани организми дават 100% законова гаранция за предотвратяване възможността за отглеждане на генно модифицирания картоф „Амфлора” на територията на страната. Господин Тошев, следва да имате предвид също, че до приключване на комитологичната процедура в Европейския съюз по обсъждане на наложените забрани за отглеждане на картофа „Амфлора”, Министерството на земеделието и храните няма да разглежда възможни заявления за регистриране на площи за отглеждане на генно модифицирания картоф „Амфлора”, съгласно чл. 71, ал. 6 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за генно модифицираните организми. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин председател! Уважаеми господин министър, според мен текстът на чл. 82 от закона е императивен и има още едно основание – това е чл. 81, който забранява да се освобождават в околната среда и пускат на пазара ГМО съдържащи маркерни гени за антибиотична резистентност, какъвто е случаят с този генетично модифициран картоф. Смятам, че Вие трябва да се съобразявате текста на закона, тъй като това е законът, приет от нашето Народно събрание. Нашият народ, както знаете, в огромната си част – 97%, е против отглеждането на генетично модифицирани организми в нашето селско стопанство и затова смятам, че забавянето, което се е получило, не е редно. Следва да се тълкува текстът на закона като необходимост за незабавно предприемане на тези мерки, които чл. 82

предпазната клауза, министърът на земеделието и храните, позовавайки се на получената информация, започва процедура.” Какво значи „започва”? Това означава да започне веднага, а не да се отлага ад календа грека. Това е смисълът на закона, това беше намерението на народните представители, когато гласувахме този закон. Освен това втората алинея също изисква прилагане на предпазната клауза за традиционните видове, които включват плодове и зеленчуци, картофът може да попадне в графата „Зеленчуци” с всички основания и това означава, че вече също трябваше да предприемете тези мерки, които законът изисква. Иначе това означава, че законът не се спазва така, както е приет от Народното събрание. Уважаеми господин Тошев, аз напълно разбирам Вашите притеснения и затова в отговора си категорично подчертах, че няма да бъдат разглеждани въобще никакви заявления, чисто юридически, тъй като разбирате много добре, че аз не съм юрист и се съобразявам с юридическите тълкувания на моя екип, докато не приключи комитологичната процедура в Европейската комисия. Това наложи изчакването. След Вашия въпрос обещавам Ви наистина, че отново ще подложа на тълкувание дали е възможно да стартираме процедурата и преди да приключи тази процедура в Европейската комисия за допълнително успокоение. Приемете го, заявявам го най-отговорно от тази трибуна, този картоф по никакъв начин няма да се отглежда на територията на Република България. Благодаря. Преминаваме към питането на народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на земеделието и храните по усвояване на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони. Заповядайте, господин Кутев, да развиете питането си в рамките

Продължава усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони и доколкото поне на мен ми е известно за 2010 г. са

Все пак на мен ми е интересно какви са политиките, които се опитва да провежда Министерството на земеделието и храните? Кои са акцентите и когато говорим за разпределение на ресурс, какво целим като държава, като министерство, и какво се надяваме да постигнем по пътя на тези средства? Благодаря.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Пълният списък с дейности, финансирани по линия на техническата помощ за 2010 г., е качен на сайта на министерството и може да се види чрез връзката към Програмата за развитие на селските райони с цел осигуряване на прозрачност и информираност за всички заинтересовани лица, което е основната насока в изпълнение целите на политиката на министерството по усвояване на средствата от европейските фондове. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони не е изключен от това правило. Дейностите, финансирани по линия на техническата помощ, се изпълняват с цел да се създадат предпоставки за ефективно управление и прилагане на програмата в съответствие с чл. 66 Регламент 1698/2005 66 Регламент 1698/2005 г. на Съвета. Тези дейности са свързани с подготовката, управлението, наблюдението, оценката и контрола на програмата. Ползватели на помощта по тази мярка са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция. В мярката за техническа помощ са разписани дейности, спомагащи за постигане на следните цели: - уреждане на организационните дейности и техническата обезпеченост на управляващия орган и Разплащателната агенция във връзка с управлението и прилагане на програмата; успешното прилагане на мерките от програмата, включително и Националната селска мрежа като част от Европейската мрежа за развитие на селските райони; - изпълнението на Европейския план за икономическо възстановяване, представен от Европейската комисия и одобрен от Съвета на Европа в края на 2008 г.; одобряване на уменията, компетентността и капацитета на служителите от управляващия орган и Разплащателната агенция за прилагане на добрите практики; - подобряване на информираността, както сред настоящите, така и сред потенциалните кандидати, за финансово подпомагане по програмата; подобряване начина на получаване на данни относно прилагане на програмата от Държавен фонд „Земеделие” и уреждане на начина на отчитане на прилагането на Ос 4 - Лидер; - успешно приключване на програмата САПАРД, съгласно многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България; получаване на външна експертна помощ за подпомагане екипите на управляващите органи и Разплащателната агенция при прилагането на програмата. На 3 април 2008 г. в „Държавен вестник” е публикувана Наредба № 13 за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. До момента наредбата е изменяна четири пъти, последно на 11 юни 2010 г., с цел опростяване на процедурите по прилагане на дейностите по мярката. За прилагане на дейностите по линия на техническата помощ са изготвени процедурни правила. Уважаеми господин Кутев, от стартирането на мярката през 2008 г. до 1 септември 2010 г. са постъпили и регистрирани общо 142 заявления за кандидатстване, от които са одобрени 136 броя на стойност 136,3 136,3 млн. лв., сключени са 102 договора за 16 млн. 300 хил. лв., изплатени са 45 заявки за единични, междинни и окончателни плащания в размер на 4,5 млн. лв. Благодаря ви за вниманието.

министър, доколкото разбирам все пак информацията, че сумата е 8 млн. 300 хил. приблизително, малко по-малко от това, е така. Вие изброихте наистина много цели, които си поставяте и които със сигурност са синхронизирани с европейското законодателство и с Европейската комисия.

някъде повече от 1 млн. 100 хил. лв., тоест това са повече от 15 или около 15% от цялата сума, отиват в графата „Информиране” на потенциалните потребители. Иначе казано, те отиват за заплащане на медии, разбира се, неслучайно избрани и доста ключово – най-големите медии. В този случай аз не съм убеден, че всички тези множество мерки и цели, които Вие изброихте, са подредени по правилния начин, след като за информирането, а аз съм убеден, че всеки, който може да получава пари по тази програма, е добре информиран какво точно може да направи - не казвам, че не е необходимо не казвам и, че то не е част от правилата на Европейската комисия, тоест аз не ви подозирам в това, че вие сте нарушили правила на Европейската комисия. Аз затова задавам въпроса за приоритетите и за политиките, които провеждате, защото аз не съм убеден, че най-голяма част от парите, които раздавате, трябва да отиват за това да платите на едни определени медии.

искам да кажа, че договорите, които аз заварих и процедурите, които бяха сключени, са сключени от ръководството преди мен. Тоест, ако имате някакви съмнения по отношение на това, че по някакъв начин се насочват пари към медиите, би трябвало да ги отправите към предишното ръководство на министерството и на Държавен фонд „Земеделие”, защото това са процедури, които са стартирали през 2008-2009 г. Тоест аз трябваше да изпълня вече приключилите обществени поръчки и процедури. По отношение на това как се избират, тъй като все пак част от процедурите продължават, прави се обществена поръчка, съгласно правилата и законите за провеждане на обществените поръчки. Тъй като все пак това са средства от Европейския съюз, знаете, че самите процедури и харченето на тези средства са са на специален отчет, включително и на наблюдение от страна на Европейската комисия и не смятам, че има някакви нарушения. Ако вие имате конкретни сигнали за нарушения на обществени поръчки, моля да ги предадете на мен или на съответните компетентни органи. Въпреки становището и мнението, което включително и аз признавам си, отивайки в министерството, че потенциалните бенефициенти по програмата за развитие на селските райони са информирани, нека да го призная и аз – мисля, че и Вие може би в допълнителен разговор да Ви предоставя допълнителни данни, не е така. Оказва се, че по най-атрактивните мерки – тези, които са популярни, хората са информирани. Но по-голяма част от така наречените неатрактивни мерки, те са неатрактивни, точно поради непознаването им. Тоест поради липсата на информираност. По отношение на това кои медии, защото наистина има медии – можете да се убедите, това са най-големите национални медии в момента, не искам от трибуната да ги цитирам - мисля, че е видно, по които в момента текат разяснителни кампании за възможностите на Програмата за развитие на селските райони. Благодаря.

Уважаеми господин министър, аз нямам съмнения в това, че по-добрата информираност по отношение на европейските проекти и програми води до по-добри резултати. Така, че самият факт, че трябва да има информираност, аз не подлагам на съмнение. Най-вероятно за това е предвидена в Програмата за селските райони такава възможност, каквато Вие използвате. Затова първоначално питането ми беше насочено към това кои са политиките и приоритетите и смятате ли, че те правилно са насочени.

Иначе по повод на това, че са спазени обществените поръчки, сигурно са спазени. Не дай си Боже, да не са - това води до наказателна отговорност. Въпросът е как са проведени конкурсите и отговорът е, че няма конкурси.

включва медии като „Дарик радио” с 200 хиляди, „Фокус” и т.н. Общата сума е 1 млн. 120 хиляди. Аз лично не се съмнявам, след като видях този списък и вече имам ясен отговор защо ползвате този не лош медиен комфорт, който забелязвам през последните седмици, почти месец. Даже не минава вечер без да видим някоя нова Ваша инициатива по телевизията. Искам да Ви кажа, че с подобни суми при това от Европейския съюз, не е много трудно да се постигне този резултат. Остава моето съмнение за това дали наистина в национална полза на хората от селските райони е разпределена тази европейска субсидия, давайки я за медии. Благодаря. Преминаваме към въпроса на народния представител Цветан Сичанов относно проблеми при издаване на документи за право на собственост за имоти от землище с одобрена кадастрална карта по Закона за кадастъра и имотния регистър на териториите на община Самоков. Заповядайте, господин Сичанов, да развиете въпроса си в рамките на две минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! приемната в качеството ми на народен представител в гр. Самоков се получават много сигнали и жалби на граждани за неефективна работа на Общинската служба по земеделие и на недоволство от работата на нейния ръководител. Единадесет от землищата на община Самоков са преминали съответните процедури по създаването на кадастрални карти и регистри. В момента се поддържат в актуално състояние от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. Документите за възстановяване правото на собственост или преписи от тях обаче се издават от Общинската служба по земеделие съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Общинската служба по земеделие на практика не може да изпълнява служебните си задължения по чисто технически причини и резултатът е множество недоволни собственици, които не могат да упражняват правата си. Не могат да се издават документи за възстановяване правото на собственост или преписи от тях, тъй като за тази цел е необходимо Агенцията по геодезия, картография и кадастър да представи на Общинската служба по земеделие информация в подходящ вид. Съществува несъответствие между софтуерните продукти, с които работят двете служби, което води до преномериране на имоти, като новите номера не кореспондират със старите идентификатори, загуба на съществена информация в регистъра като категория на земята и архив на издадени вече решения от общинската служба, също така липса на актуална информация за извършени сделки със земеделски земи и земи и гори от горския фонд. Липсва адекватна система за обмен на информация между агенцията и общинската служба, която да бъде бърза и достъпна. Оказва се, че предадените данни са непълни и не са актуални. В тази връзка, господин министър, моят въпрос е: какво е становището на министерството по отношение на изработването на подробна методика за постановяване на решения на общинските служби по земеделие по чл. 45 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Сичанов, след одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри в землища в община Самоков, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е прекратена поддръжката на картата на възстановената собственост от Общинската служба по земеделие – Самоков. Съгласно § 4, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на КВС, службата в Самоков е прекратила и дейността по издаване на скици. От този момент скици следва да издава службата по геодезия, картография и кадастър в гр. София. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри общинските служби по земеделие не могат пълноценно да изпълняват функциите си като органи по поземлена собственост и не могат да постановяват коректни решения, които да имат всички необходими атрибути, когато те се изготвят с данни, предоставени от службите по геодезия, картография и кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Констатирано е, че в цифровите модели, предоставени от службата по геодезия, картография и кадастър, липсват специфични специализирани данни, които се поддържат в КВС, има несъответствие в броя на позициите на идентификатора на имота в КВС и този в кадастралната карта. В КВС те са по-малко от позициите, регламентирани в Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра, което е един от основните проблеми при обмена на данни. общинските служби по земеделие не могат да издават коректни решения за възстановено право на собственост и да администрират реституционни процеси. Следва да имате предвид, че в чл. 45д, чл. 45е и чл. 45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изчерпателно е указан редът, по който се възстановява правото на собственост върху земеделски земи в землища с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Господин Сичанов, за констатираните проблеми, поради които земеделската служба не може да издава решения за възстановяване правото на собственост за землище с одобрена кадастрална карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, е изготвен доклад с предложения за преодоляването им и той е одобрен от мен. В тази връзка Ви уведомявам, че сме предприели съответните действия и е изготвено техническо задание за възлагане актуализация на специализираните програмни продукти, използвани за работа в общинските земеделски служби. Сключен е и договор за възлагане на 13 август т.г. с фирма-изпълнител на услугата. Срокът за изпълнение на договора е четири месеца. Благодаря. Уважаеми господин министър, удовлетворен съм от отговора Ви. Проблемът не е свързан само със Самоков. Същият проблем е свързан и с община Копривщица, а навярно и с други други селища на територията на страната. Надявам се, че с отговора Ви и с предприетите действия все пак ще има някакъв въведен ред, за да бъдат удовлетворени желанията и исканията на гражданите, които наистина са основателни. Благодаря. няма нужда от дуплика. Преминаваме към въпроса на народния представител Михаил Миков относно отказ на Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на инвестиционни проекти. Заповядайте, господин Миков, да развиете въпроса.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! Става въпрос за една съществена политика. Тя е свързана със селските райони. Актуалният въпрос, който съм задал още преди ваканцията, е свързан с отказа на Фонд „Земеделие” да се ремонтира уличната мрежа в три села от община Кула – област Видин, а именно Старопатица, Костаперчево и Полетковци. Става въпрос за съвсем малки населени места, за населени места, в които няма никакъв друг шанс да бъде ремонтирана уличната мрежа. Последвал е отказ, който по мое мнение е незаконосъобразен или привидно законосъобразен – отказ на Държавен фонд „Земеделие” с уведомително писмо с изходящ номер от 11 юни 2010 г. През този период до Вас, уважаеми господин министър, е изпратена жалба от общината. Отдавна са изтекли законовите срокове за отговор. Именно поради тази причина, поради това, доколкото съм информиран от общината, че все още няма Ваш отговор, си позволих да поставя този въпрос и в парламентарния контрол. Жалбата е с изходящ номер от 23 юни 2010 г. Моят актуален въпрос (той (той все още е актуален) по заявление на община Кула за подпомагане по мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места”, и каква е Вашата позиция по този отказ,

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, отказът за финансиране на проекта на община Кула „Подобряване на уличната инфраструктура в селата Старопатица, Полетковци Полетковци и Костаперчево” е на основата на това, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони, а именно инвестиционните проекти за реконструкция и строителство на улична мрежа ще се подпомагат при условие, че е изградена подземна техническа инфраструктура и тя е в добро състояние. С промените на Наредба № 24 от 15 юни 2010 г. вече отпадна изискването инвестиционните проекти за реконструкция или строителство на улична мрежа да се подпомагат при условие, че е изградена подземна техническа инфраструктура, което означава, че община Кула може да кандидатства отново в следващия период на прием на заявления по мярка 322, който стартира на 20 септември т.г. със същия инвестиционен проект, стига да предостави декларация от кмета, че по подземната инфраструктура няма да се извършват

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, имах едни подозрения и Вие само ги потвърдихте – че с чисто политически критерии са прочистени проектите на редица общини. Какво се получава? Отказът за финансиране е един-два дни преди да се промени наредбата, която е изисквала канализация. Явно преди да излезе наредбата Вие масово пускате откази на тези малки населени места, след няколко дни променяте наредбата и сега им казвате: „Кандидатствайте отново”. Очевидно това е административен трик. Сега разбирам защо не давате отговор. Вие би трябвало с оглед на промените и на наредбата директно тази община, проектът й да участва в класирането. В същото време Министерството на околната среда и водите казва: „Няма да правим канализации в малките населени места и преалокиране парите към големите населени места”. Във Фонд „Земеделие” казват: „Няма да ви одобрим проекта, защото няма канализация в тези населени места”. След като отхвърлят проекта,

Уважаеми господин Миков, за да не го политизираме, а за да свършим работата на хората от малките общини, честно: тази наредба, която е попречила на община Кула и на много общини, виждам господин Божинов отзад, ние сме коментирали с него точно този проблем,

Точно поради тази причина аз разпоредих и променихме наредбата. Но за съжаление – мое, на кмета на Кула или на който и да е там, проектите се разглеждат съгласно наредбата към момента на подаване на проекта.

именно заради тези проблеми – да помогнем на хората със същия проект, служебно, да не се разкарват, той стои във фонда, само да пуснат заявление, че отново го подават. Нека да спрем, наистина! Помагаме на селските общини. На кмета на Борован, извън въпроса

от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи. Заповядайте, господин Атанасов.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На всички фирми, поддържащи картите за възстановена собственост на земеделските земи към общинските служби по земеделие, сключили договор с Министерството на земеделието и храните, отдавна са изтекли сроковете за изплащане на задълженията от страна на министерството, но все още по старите договори има неизплатени задължения. Може да ме поправите, защото въпросът ми по тази тема беше отдавна зададен и вероятно сте изпълнили поне старите задължения. Факт е, че след проведените тръжни процедури дълго време министерството не сключваше договори с фирмите, спечелили търговете.

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! По постъпилите през месец декември 2009 г. в дирекция „Счетоводство” – настоящата „Финансово управление, бюджет и счетоводство”, фактури на фирми, поддържащи картите на възстановената собственост, са инициирани платежни нареждания за погасяване на задълженията.

благодаря. Преминаваме към следващия въпрос също от народния представител Пенко Атанасов относно отказ за сключване на допълнителни споразумения. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Въпросите ми са тематични и отново засягат въпроса за прословутите фирми, които обслужват общинските служби по земеделие и поддържат картите за възстановената собственост на земеделските земи. За да се легализират дейностите по обезщетение, оземляване и други такива, са необходими допълнителни споразумения между Министерството на земеделието и храните и тези фирми.

Няма ли да се потърси отговорност на отговорните фактори, които по един или друг начин са спрели този процес, който от дълги месеци тормози както гражданите, така и вашите служители по места? Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! За територията на страната след проведени процедури по Закона за обществените поръчки са сключени договори за изпълнение на техническите дейности за поддържане на Картата на възстановената собственост (КВС). Тези дейности са един непрекъснат процес на актуализация на данните и цифровите модели, земеделските и горските територии на землищата на територията на цялата страна, с изключение на тези с одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, които представляват едва 16%. Изпълнението на техническите дейности се извършва по реда на Наредба № 49 от 5 май 2004 г. за поддържане на Картата на възстановената собственост и съответно е регламентирано в Раздел ІV „Цени и плащания на сключените договори и техническо задание”, неразделна част от договора. Искам да подчертая, че дейностите, свързани с извършването на услуга на граждани по реда на Наредба № 49 за поддържане на КВС, за 2009 г. вече са разплатени, както преди малко ви съобщих, и те са в размер на 1 млн. 721 хил. лв. Господин Атанасов, във въпроса си Вие визирате служебно възложените дейности от общинските служби по земеделие по поддържане на КВС, които включват изработване на планове за обезщетение на собствениците със земеделски земи, планове за оземляване по реда на Наредбата за оземляване на безимотните и малоимотни граждани, изпълнение на влезли в сила съдебни решения, отразяване на данни, постъпили от службите по вписвания и др. Тези служебно възложени дейности се изплащат въз основа на приемателен протокол за извършената дейност и подписана стойностна сметка по поетото задължение. За тези дейности за 2009 г. министерството дължи плащане в размер на 141 хил. лв. По представените приемателни протоколи в областните дирекции по земеделие вече са изготвени стойностни сметки, които своевременно ще бъдат предоставени на фирмите изпълнители за подпис и съответно задълженията на министерството ще бъдат изплатени в най-кратък срок. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми господин министър, Вие хванахте бика за рогата, както се казва – директно разбрахте въпроса, че наистина става дума за заплащанията. В края на краищата формално такива споразумения трябва да бъдат подписани. Тези споразумения отварят пътя всички документи, които издава съответната служба и тези фирми, да бъдат законни. Поради тази причина са спрени много процедури! Аз Ви обръщам внимание: наистина задвижете процедурата възможно най-бързо, защото страдаме всички, пак казвам, и граждани, които опират до съответната служба, и държавни институции, и, разбира се, служителите във вашите ведомства. Благодаря.

се опитах да бъда ясен и категоричен. Правим всичко възможно да изчистим тези наистина наследени (всеки път трябва да обяснявам, че са наследени, но за съжаление е така) въпроси, за да могат проблемите, които имат собствениците, ползвателите, да бъдат решени. Но ако ми зададете още един въпрос в този смисъл, защото Ви отговарям многократно едно и също, ще трябва аз да Ви попитам: не е ли крайно време да приемете най-после Закона за лобизма? Благодаря ви. И аз благодаря. Благодаря на министър Найденов за участието в днешния Парламентарен контрол. Преминаваме към следващото питане – от народния представител Яне Янев, относно системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места. Питането е към министъра на образованието, младежта и науката

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! До народните представители от „Ред, законност и справедливост” постъпиха редица сигнали за опорочаване на конкурси в системата на образованието. Разбира се, тези сигнали бяха в периода, в който се провеждаха конкурсите. Оттогава мина доста дълъг период от време, но парламентарният контрол в България е така заложен в Правилника на Народното събрание и по Конституция, че е невъзможно да се упражнява ефективно и в полза на българските граждани. Така или иначе ние сме задали въпроса и считам, че голяма част от съдържанието му има актуален характер. С Ваша заповед от 1.07.2010 г. до началника на Регионалния инспекторат по образованието е определен състав на комисията за провеждане на конкурс, става въпрос за Пловдив-град, който е обявен в два етапа – тест и интервю. Представители на общината не са канени да участват в съставянето на двата варианта за тест, както е описано в цитираната заповед. Не са присъствали при засекретяването на изпитните материали. Не са участвали при определянето на системата за оценяване и минималния резултат и за тест, и за интервю. В заповедта не се коментира начинът за допускане на кандидатите и общината не е участвала при допускането на кандидатите до конкурс, което всъщност противоречи на чл. 37, ал. 7 от Закона за науката и просветата и чл. 93 от Кодекса на труда. Нещо повече, не е уведомено официално за допуснатите и недопуснатите кандидати, а членовете на комисията не са участвали в първия етап. Между другото, подобни нарушения има не само в Пловдив, но и в Пазарджик, Търговище, Благоевград и други региони на страната. В теста, подготвен от Министерството на образованието, има четири некоректно формулирани въпроса и един, в който липсва правилен отговор. В писмо на кмета на Община Пловдив като място за провеждане на интервюто е определен Регионалният педагогически център, който отдавна на практика е закрит. Там няма нито електричество, нито вода. От години не съществува такъв център. Очевидно мястото за интервюто ще бъде сменено с допълнително уведомително писмо, което хептен е объркало кандидатите. Затова бих искал да ми отговорите на няколко конкретни въпроса: Как е изградена системата за конкурси за ръководни длъжности специално за директори на общински училища, за да позволява такива груби нарушения? При подобен начин за провеждане на конкурсите какви са гаранциите, че не се целят назначения само и единствено по политически причини? Как е допусната грешката във въпросния тест и кой е персонално виновен за допускане на тази грешка? Защо са допуснати нарушения при провеждането на конкурса в Пловдив? Кой е виновен и има ли санкционирани? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря. Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.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 защото не зная как да Ви отговоря. Вие се позовавате на член, цитирам, от „Закона за науката и просветата”. Такъв закон няма в нашата държава. (Оживление към настоящия момент не са постъпили писмени сигнали в Министерството на образованието, младежта и науката от кандидатите, взели участие в тези конкурси, в които да се съдържат конкретни факти и обстоятелства, сочещи манипулиране на резултатите. Конкурсите за заемане на длъжността „директор на общински училища” и обслужващи звена на територията на цялата страна, в т.ч. и в област Пловдив, са проведени при спазване на всички процедурни изисквания, регламентирани в разпоредбите на Раздел ІV на Кодекса на труда, а именно: Обявени са със заповед на началника на РИО по образование в град Пловдив, в която са посочени както правилата за провеждане на конкурса, така и критериите за оценяване на кандидатите. Всички участници са запознати предварително с тях. Връчена им е и длъжностна характеристика за длъжността „директор на общинско училище” още при подаване на документите за участие. В изпълнение на разпоредбата на чл. 37, ал. 7 от Закона за народната просвета на 8 юни са отправени писма до кметовете на съответните общини за определяне на техни представители, които са включени и съответно посочени в заповед от 1 юли 2010 г. за провеждане на конкурса срещу подпис. Същите не са в състава на комисията по допускане, тъй като в цитираната по-горе разпоредба не е предвидено включването им в нея. Комисията е провела конкурса по обявения начин – тест и интервю. Професионалните и делови качества на кандидатите са оценени по критерии, посочени в цитираната по-горе заповед. Класирани са само успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс е съставен протокол, а участвалите лица са уведомени за резултатите в тридневен срок от провеждането му. Разработени, обсъдени и одобрени са два варианта на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор. До интервю До интервю се допускат онези кандидати, които при оценяването на писмения изпит са получили не по-малко от половината от максималния брой точки, тоест 25 включително. Общият резултат от интервюто е сбор от оценките на всеки от членовете на конкурсната комисия. Окончателният резултат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто. Вариантите на теста бяха предварително изготвени в Министерството на образованието, младежта и науката и поставени в секретен плик, който е разпечатан от председателя на конкурсната комисия в деня на провеждане на писмения изпит. Всички действия по обявяване на Вариант № 1 и по запознаване на кандидатите с двата варианта са надлежно извършени от председателя на комисията в присъствието на представителите от 10-те общини на област Пловдив и цялата комисия в пълен състав. Действията са документирани в протокол, подписан от всички участвали в провеждането на писмения изпит – членове на комисията. Засекретяването на изпитните работи на кандидатите е извършено при строг ред и контрол в залата, в която е проведен писмения изпит в присъствието на всички представители на общините и членове на комисията. Относно системата за оценяване и минималния резултат от писмения изпит и интервюто Ви уведомявам, че съгласно протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед на началника на РИО – Пловдив, всички членове на комисията са запознати с механизма на оценяване на писмения изпит срещу подпис, а от протокол с дата 29 юли 2010 г. е видно, че са запознати с оценяването на интервюто и крайния резултат. Не са допуснати нарушения, свързани с обявяване началото на регистрацията на писмения изпит и фактическата регистрация на кандидатите в изпитния ден предвид следното: регистрацията е започнала в 9,40 ч., поради изчакване на представителите на община Сопот – това е госпожа Ранчева, и на община „Марица” – д-р Очева, които са включени в състава на комисията. След като всички кандидати са заели местата си, след регистрацията им е извършена процедура по отваряне на секретния плик и на плика с надпис „Вариант № 1”. По време на размножаването на Вариант № 1 и изготвянето на 85 копия за всички кандидати председателят на комисията е извършил задължителния инструктаж на участниците с подробни указания за реда на провеждане и оценяване на писмения изпит. Началото на изпитния ден е поставено в 11,05 ч. При разсекретяването на писмените работи е получена информация от министерството относно две грешки в ключа на теста, но това не се е отразило върху резултата на нито един от кандидатите, тъй като комисията е взела решение отговорите на тези въпроси да бъдат считани за верни. Действията са извършени в присъствието и с участието на всички представители от общинските администрации без изключение. Относно обявяването на място за провеждане на интервюто пояснявам: действително в заповедта е посочен регионалният педагогически център, но именно поради липса на захранване с вода и електрическа енергия в деня на провеждането на писмения изпит всички кандидати и комисията са информирани устно и писмено чрез обявяване на няколко места, че събеседването ще се проведе в АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Господин Янев, заповядате за два доуточняващи въпроса.

което изнесохте пред народните представители, на практика потвърждавате констатациите, които преди малко засегнах в питането. Недейте да бягате по такъв елементарен начин, споменавайки лапсуса, който допуснах, когато имах предвид Закона за народната просвета. Въпросът е изключително сериозен. Аз искам тук, в пленарната зала, да отговорите дали кадруването в системата на образованието има политически характер и дали основните аргументи, когато правите конкурса, са свързани с това определен човек от ГЕРБ да бъде избран на съответния пост. Защото, ако Вие сега искате да внушите, че едва ли не конкурсът е перфектен, аз мога да Ви докажа, че всички безпристрастни и почтени учители в Пловдив са наясно кой е оглавил в момента системата на образованието, допреди това с какво се е занимавала въпросната госпожа, освен че заема в момента този пост, какъв друг заема и кой я протежира. И тогава, когато се организират такива конкурси за политизиране на системата на образованието, това води до други рецидиви, които наистина могат да нанесат още по-тежки последствия върху всичко, което се случва. Нещо повече, в прав текст редица учители казват, че са изпратили сигнали до Вас, като са Ви описали този случай в подробности. Аз поставям втори въпрос: отговорили ли сте на тези сигнали на учителите и защо, когато са поискали среща, в това число и при Вашата секретарка на няколко обаждания, Вие сте отказал да проведете среща с група учители от Пловдив, които

Уважаеми господин Янев, когато става дума за сферата на образованието, ние винаги се водим от интересите на обществото и от обществения интерес. Понеже Вие казвате, че става дума за кадруване, аз мисля, че става дума за назначаване на най-достойните кандидати, в случая за директори на училища. Питате дали кадруването има политически характер. Назначаването винаги има обществен характер в полза на обществен интерес. Аз така разбирам това, което Вие наричате политически характер, защото човекът е – ще цитирам на гръцки: „Зоон политикон” – „Живо същество, което живее в обществени отношения”. За това става дума. На всички сигнали, които се получават в министерството и стигат до мен, се отговаря. Ще бъда благодарен на всичко това, което казвате и обвинявате системата добронамерено го правите, да ми го предоставите, за да видя коя е тази госпожа тук, чието име тук се споменава анонимно, и кой стои зад нея. Също бих се радвал да получа цялата тази информация. Единственото, което ще прочета длъжен съм да го направя, тъй като другата седмица се открива учебната година, че както миналата, така и тази учебна година ще стартира изключително спокойно. Имаме изключително добра среда и добри български учители, добри директори, включително тези, които Вие смятате, че са назначени неправилно, и много добър социален диалог. Благодаря ви.

Господин министър, Вие преди да станете министър от правителството на ГЕРБ, бяхте в други политически партии, наясно сте как се расте в йерархията по отношение на политическото кадруване. Моят въпрос е конкретен и изключително ясен. Аз искам да знам дали това е политика на министъра да назначава предимно партийни кадри за директори на училища? Защото по наши данни, ще Ви ги предоставя заедно с група учители в министерството, стига да не откажете за пореден път среща с тях. Те твърдят, че повече от 70% от новоназначените директори не само че са членове на ГЕРБ, а са активисти на ГЕРБ. от ГЕРБ.) Има огромно значение поради простата причина, че Вие не може да ме убедите, че кандидатите на ГЕРБ са гениални и печелят всички конкурси. Това няма как да се случи.

тези безобразия, които се случват в системата на образованието. Затова в заключение е редно Вие, като министър, на имате възможност

първия въпрос към министъра на здравеопазването госпожа Борисова. Въпросът е от народния представител Милена Христова относно необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство. Заповядайте, госпожо Христова. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър. На 1 срещу 2 юли т.г. в „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр. Ихтиман осем от децата, настанени за лечение от настинки и бронхит са получили мистериозни гърчове. Според родителите, които са придружавали децата в болницата лечението се е провеждало успешно, но във въпросната вечер състоянието им рязко се е влошило. Присъстващите в болницата родители са се обадили на своите близки и са им казали, че децата са много зле и са получили гърчове. Отивайки пред болницата близките са подали сигнал в в Районното управление за случващото се. Пристигналите на място полицаи са установили, че лекарският екип и медицинската сестра от спешното отделение са във видимо нетрезво състояние. С дрегер полицаите са установили, че в кръвта на медицинската сестра има наличие на 1,59 промила алкохол, което е установено с протокол от служителите на МВР. Разбира се, Вие ще кажете дали е проведено разследване по случая и какво е установило то, но по моя информация тази медицинска сестра продължава да работи в болницата. Затова Ви моля да отговорите на следния въпрос: какви мерки ще предприемете по отношение на медицинската сестра с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство, както и за недопускане на подобни случаи в бъдеще и в други болници?

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Христова, драги колеги! Във връзка с отправения от въпрос, Ви информирам, че беше проведен разговор с изпълнителния директор на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД д-р Герганов.

Педиатърката на болницата е подала молба за напускане по собствено желание поради несъгласие с преувеличените констатации от страна на медиите. В качеството си на изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Герганов е провел колегиум и разговори със старшите медицински сестри и завеждащите отделения за предприемане на мерки за подобряване на дисциплината и вътрешния ред в това лечебно заведение. Целта на извършените проверки е преди всичко осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и преди всичко защита правата на пациентите. Трудовата дисциплина и нейното спазване се регламентират с Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение, утвърден от неговия изпълнителен директор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Госпожо Христова, за реплика.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз искам да изкажа своята удовлетвореност и удовлетвореността на родителите на тези деца, които всъщност пострадаха при този случай. Всъщност този случай доби гласност благодарение на това, че родителите реагираха наистина навреме и това неправилно лечение на децата не беше продължило, защото не искам да си мисля до какви последици би довело лечението или по-скоро липсата на лечение и кой щеше да носи отговорността, ако тези деца бяха сериозно пострадали и беше сериозно застрашено тяхното здраве. Благодаря за навременната намеса

от народния представител Мая Манолова относно финансиране на дейностите по преструктуриране на болничните заведения. Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! През последните месеци орязването на парите за здраве е една от темите, която най-вече тревожат българските граждани, защото в резултат на недофинансирането на системата фалират болници, парите за спешната помощ са намалени на 50%. Същото е положението с плащането на хемодиализата,

Става дума за действия, които водят до умишлен фалит не само болниците, но и цялата здравна система. Това е при положение, че, както стана известно от изявлението на финансовия министър – пари в Здравноосигурителната каса има, размерът на резерва според неговите данни е в рамките на 1 млрд. 275 млн. лв. Министър Дянков обаче заяви от парламентарната трибуна, че въпреки наличието на такъв резерв, формирано от вноските на българските граждани за здраве, той няма да даде никакви пари в плюс на болниците, независимо от състоянието, в което се намират, защото видите ли, с тези пари той трябва да крепи фиска. Свой принос, макар и некосвено по дебата за това следва ли да се дават пари на болниците или не, дадохте и Вие с Вашите предложения и идеи за финансиране на болниците. Припомням Ви, че по време на обиколката, която направихте в страната, във връзка с подготовката на здравна карта през месеците юни и юли, Вие щедро обещахте на редица болници пари, при положение, че сте решили да се преструктурират, да се влеят, да се слеят по принципа на моркова и тоягата – тези, които слушат ще получат пари, тези, които се опъват – няма. В отговор на мой парламентарен въпрос Вие казахте, че всъщност разполагате с тези пари, те са в рамките на 295 млн. лв. извън бюджета на министерството, извън бюджета на Касата – пари, които са европейски, пари – цитирам, с които вие: „оперирате”. Моят въпрос към Вас е: какъв е източникът на тези пари и по какви критерии мислите да ги разпределяте? ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ:

Уважаеми господин председател, госпожо Манолова! Финансирането на преструктурирането на болничната система ще се осъществи със средства от Европейските структурни фондове, за които Министерство на здравеопазването в момента Средствата са предназначени за държавни и общински болници, като за държавните болници максималната стойност на безвъзмездната помощ е 137 млн. лв., а за общинските 147 Инвестицията за държавните болници ще бъде за лечение и диагностика на онкологични заболявания. Предвижда се да се финансират 2 високотехнологични болници за онколечение и 10 високотехнологични центъра за онко-диагностика.

Инвестицията ще бъде само за инфраструктурни проекти за преструктуриране на болничната система, а не за финансиране на медицински дейности. В тази връзка, размера на бюджета на НЗОК няма отношение към инвестицията от Европейския съюз. Благодаря. И аз благодаря. Госпожо Манолова – за реплика. Уважаема госпожо министър, нормално е, и даже изключително важно, в условията на криза, когато парите в държавата не стигат, Министерството на здравеопазването да потърси възможности за допълнително финансиране, което естествено идва по европейските програми и проекти. Вероятно от това, което Вие ми отговорихте, в момента визирате програмата „Регионално развитие”, която предполага осигуряването на средства за преструктуриране на болниците, за високотехнологичните болници, включително и за общинските такива. Искам да Ви припомня, че тази програма стартира в края на 2009 г., и че дотук има два фал-старта. Единият, реализиран от вашия предшественик, министър Нанев, който не можа да получи одобрение на предложения от него проект пред управляващия орган и вторият – очевидно Вашият, защото по наша информация, въпреки обещанието, което дадохте от тази парламентарна трибуна в отговор на парламентарен контрол в края на м. юни, че до 30 юли ще сте готови както с критериите, така и с визията за кои болници евентуално ще могат да кандидатстват по тази програма. До момента нищо от това, което е ангажимент от ръководеното от Вас министерство, не е свършено. Отделно от това, тъй като става дума за оперативна програма, която има свой управляващ орган, естествено е, че управляващият орган преценява на кои болници, колко пари трябва да бъдат дадени за преструктуриране, и то естествено след като същите депозират съответните проекти. Според мен е доста неуместно да използвате изрази като: „Аз оперирам с тези средства и ги давам на тези болници, които ще се преструктурират”, защото, аз лично виждам Вашите ангажименти в друга посока, а именно да изработите ясни правила, по които общинските и държавните болници да могат да кандидатстват за получаване на тези толкова важни за тях финанси. Във връзка с това искам да кажа, че и призивът към общинските болници в едноседмичен срок да кажат дали искат да се превърнат в такива за долекуване, беше повече от нереалистичен. Защото всеки знае, че една общинска болница може да вземе подобно решение след решение на общинския съвет и след като са ясни правилата и критериите, по които ще се прави това преструктуриране. Така че, това е и отговорът на въпроса защо по отношение на общинските болници картината е такава, каквато е, а именно – само няколко от тях са заявили желание да получават финансиране по тези програми. Само да допълня, че тази програма се намира в интернет доста отдавна. Там са упоменати всички болници, които участват в тази програма. Ние проявихме много търпение към колегите от мрежата и затова призовахме за едно последно заявяване за преструктуриране. Между другото две-три болници включихме допълнително във връзка с това писмо, което не е лошо. Що се отнася до програмата, която работим, първата половина – половината, която касае болниците с държавно участие, тя вече е на приключване като организационна част. Що се отнася до втората половина, където имаме само общинско участие, там предстоят да се отварят процедурите и да започва и там същото, което беше направено при болниците с държавно участие. Програмата е разделена на две части, тя си върви по плана, който е предначертан и ние сме в сроковете, които са необходими, за да се реализира програмата. За тази програма отговаря конкретно заместник-министър Десислава Димитрова и нейната визия е, че нещата вървят с доста добри темпове и смея да твърдя, че ние трябва да спечелим. Мисля, че да.

Ще използвам възможността, все пак в рамките на този въпрос да ви кажа, че срокът за подаване на проекти е 30 септември и при положение, че не са ясни нито критериите, нито е готова Националната здравна карта, този въпрос е наистина поставен под съмнение. Но, това е един Ваш ангажимент, който се надявам, че ще отчетете пред събранието в други въпроси в парламентарния контрол. Въпросът ми е за анексите, които бяха подписани от управителите на болнични заведения през м. август под натиска на Националната здравноосигурителна каса, когато тя ги принуди да се съгласят за м. август да бъде разплатена едва 60% от извършената от тях дейност. Възникват няколко въпроса: защо бяха необходими тези анекси и защо през м. август? След м. март т.г. Националната здравноосигурителна каса плаща напълно произволно, независимо от това какво са изработили болниците – 60, 70, 80, 90% и без да сключва някакъв допълнителен анекс. При това, отново по неясни критерии на принципа: „Който слушка – ще папка!” Болниците, които са близки до управляващите получават по-сериозно финансиране, останалите – в рамките на 60-70%, което е обяснението, защо повечето от тях са доведени до предфалитно състояние. Тук смисълът от тези анекси беше друг. А именно, да бъдат принудени шефовете на болници да се откажат от изработените от тях средства в месеците след м. март до м. август. Това означава, че управителите на търговски дружества, каквито са болниците, се отказаха доброволно от това, което е изработило тяхното търговско дружество от дължими им средства, осчетоводени, заявени за плащане в Здравната каса. Според мен ще им бъде потърсена отговорност на тези управители на здравни заведения, от техните управителни органи и от собствениците, но в случая моят въпрос към Вас е като представител на държавата в Министерството на здравеопазването: с Ваше съгласие ли управителите на държавните болници са се отказали доброволно от изработените от тях средства, ще им потърсите ли някаква отговорност за това тяхно действие, с което, освен че накърняват интересите на болниците, но поставят и под невъзможност хората от съответните региони да бъдат лекувани.

Уважаеми господин председател, госпожа Манолова! Само да вмъкна за госпожа Манолова, че Здравната карта на практика е готова, но тя може да се обяви официално, едва след като ние преминем всички процедури, изискуеми по Закона за лечебните средства и във времето ние сме разчели всяко едно следващо действие, за да влезе в законовата си сила. На вашият въпрос. Предложените от НЗОК анекси към договорите на лечебните заведения произтичат от изискването на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. и Националния рамков договор за същата година. Те съдържат стойности за делегиран бюджет за дейност единствено за м. август 2010 г. Намалението на средствата в сравнение с 2009 г. произтича от финансовата рамка на НЗОК за 2010 г. Обмисля се разработването на компенсиращ финансов механизъм с коригиращи коефициенти за болниците, които предоставят качествени медицински услуги и са търсени от пациентите. Чрез тези коригиращи коефициенти делегираните им бюджети ще бъдат допълнени. Създаването на този механизъм ще позволи на ефективно работещите болници да получат повече финансови средства, за да се финансират дейности над определените финансови лимити. Финансовата регулация чрез бюджета на лечебното заведения налага по-активно участие на управленския екип на тези лечебни заведения за болнична помощ в изразходване на финансовия ресурс чрез намаление на административни разходи, чрез вътрешно преструктуриране и редукция на излишни и дублиращи се структури и персонал, чрез преоценка на сключени вече договори за услуги и спомагателни дейности, и В условията на финансова криза и ограничен финансов ресурс, с особена отговорност следва да се подходи към подобряване на организацията по приема на пациенти при ефективно управление на плановия прием и листата на чакащите пациенти, при гарантиране на приема на болни със състояния, които не могат да бъдат отложени във времето, каквито са спешно болните, бременните, родилките, децата и пр. Трябва да ви уведомя, че предстои пълна ревизия на всички клинични пътеки по отношение на тяхната структура, обем, времетраенето на извършените процедури и тяхното място, на самите клинични пътеки, било в болничната или извънболнична помощ и не на последно място да се преразгледа и да се преостойностят. По отношение на предложените на лечебните заведения от Националната здравноосигурителна каса анекси към договорите, Министерство на здравеопазването не е оказало натиск, както и не е давало каквито и да е указания или препоръки на ръководителите на тези лечебни заведения за подписване на анексите. Въпросите, свързани с договорните отношения на лечебните заведения, са изцяло в компетентността на управителните органи на лечебните заведения – търговски дружества и Националната

Уважаема госпожо Борисова, аз няма да коментирам Вашия отговор, защото той касае само една част от подписаните анекси, а именно намаляването на средствата за м. август, което, разбира се, е важно, но не е най-важното, което съдържат тези анекси. Истината е, че през м. август управителите на болнични заведения бяха принудени да се откажат от парите, които са изработени от техните болници в месеците от март до август. По този начин търговските им дружества претърпяха изключително сериозни щети. Аз бих си позволила тук, от тази трибуна, да Ви дам един съвет, а именно: тъй като Вие представлявате държавата, която е собственик на редица от тези търговски дружества, тези управители, въпреки че са подписали договори и особено тези, които са проявили характер и не са подписали договори, да заведат съответните искове в съда, за да си получат парите на представляваните от тях дружества, дължими им от Националната здравноосигурителна каса. Защото в момента картинката наистина е тревожна. Те са задлъжнели на доставчици на лекарства, на банки, на Националния осигурителен институт. В един момент кредиторите ще си потърсят парите и тогава ще се стигне до приватизация под масата, до приватизация по неясни правила, до приватизация по схемата „Дълг – срещу собственост”. Ако Вие като представител на държавата не сте потърсили парите на тези дружества, които са държавни или не сте въздействали на управителите да си потърсят парите, ще възникнат едни много сериозни съмнения – чий е интересът от една такава приватизация на болничните заведения. Според мен това, което трябва да направите, е да ги посъветвате, да настоявате да си потърсят парите, защото в състоянието, в което се намират, освен че те не са в състояние да осигуряват качествена, качествена, изобщо каквато и да е здравна помощ на пациентите от съответните региони, но ще понесат и съответната отговорност като управители на дружества, които са увредили, ощетили представляваните от тях правни субекти. Госпожо министър, заповядайте за дуплика. Не желаете. Благодаря. Преминаваме към питането на народния представител Димитър Горов относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната. Заповядайте, господин Горов. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги! От началото на 2010 г. системата на здравеопазването изпада в хронично недофинансиране. Неплащането в края на миналата година на извършените медицински дейности през м. ноември въпреки Закона за бюджета на НЗОК неясно по чие нареждане и въпреки факта, че планираният излишък за 2009 г. бе увеличен от 401 милиона на 455 милиона, което показва, че е имало пари в системата, доведе до първия трус в здравеопазването. Очакванията, че с новия бюджет проблемите ще се решат с магическа пръчка претърпяха пълно фиаско и реално от м. март до сега имаме постоянно намаляване на плащанията за свършената и отчетена работа от страна на болничните заведения в страната. За м. април и май от страна на Здравната каса е изплатено около 80% от заработеното в болничните заведения, а през м. юни едва около 70%. Отделно от това намалените суми се изплащат и с около месечно закъснение в самите болнични заведения. През м. август болниците бяха принудени да сключат анекси, с които договорите със Здравната каса им се намалиха на около 60% от предварително договорените суми, които имаха те с това недофинансиране, въпреки направената актуализация на бюджета с 220 милиона, които също са крайно недостатъчни и, разбира се, доведоха до изключително тежки проблеми в здравната система, ситуацията като цяло в системата на здравеопазването, най-меко може да бъде определена като критична, към днешна дата. Какво имам предвид? Непълното плащане на изработеното от страна на болниците, забавянето на плащанията, които допълнително натоварват системата. От това като цяло допълнително се натрупват задължения в болниците, които ежемесечно се увеличават и създават допълнително напрежение. Финансирането на Спешната помощ отскоро е на 50% от нуждите, които имат като цяло и в крайна сметка липсата на цялостна визия за това каква да бъде реформата в системата. От своя страна това хронично недофинансиране води до някои проблеми, които са свързани с пациентите и с персонала в здравните заведения. Какво имам предвид? Неработещи болници и по-точно – липса на консумативи, спиране на плановите операции, недостиг на средства за храна и пране на чаршафи. Предстои закриване на лечебни заведения или в по-добрия случай закриване на отделни отделения без да е осигурен алтернативен достъп на населението до здравеопазване. Загуба на квалифицирани кадри – от началото на годината се наблюдава засилен процес на емиграция на лекари и медицински сестри от страната. Нарушените конституционни права на българските граждани на равен достъп до високо качество на здравеопазване.

Уважаема госпожо председател, господин Горов! Във връзка с поставеното от Вас питане Ви информирам следното. Съгласно въведения в страната здравноосигурителен модел, здравните услуги, предоставени от лечебните заведения на задължително здравноосигурените лица, се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Бюджетът на НЗОК е част от републиканския бюджет и се разходва по реда на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г., приет от Народното събрание на Република България. Министърът на здравеопазването не е разпоредител със средствата на здравноосигурителните плащания на НЗОК. По повод възникналите проблеми във връзка с изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. на 31 август т.г. бе проведена среща с министър-председателя господин Бойко Борисов, в която участваха представителите на съсловните организации, синдикатите, НЗОК, Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. След обсъждането на проблемите бе получено уверение, че ще бъдат осигурени финансови средства за медицинските дейности, заплащани от НЗОК. След среща между представители на Обществения съвет в здравеопазването и финансовият министър Симеон Дянков Министерството на финансите ще отпусне допълнително 65 млн. лв. за болниците до края на годината. Възнагражденията на персонала в лечебните заведения – търговски дружества, се формират в съответствие с приходите и са функция на финансовите резултати на дружествата. Съществуващата в момента система за болнична помощ, състояща се от над 400 болнични заведения, и осигуреното право на пациентите на избор на изпълнител на медицинска помощ не предполага възникването на ограничения и затруднения по отношение приема на пациенти, нуждаещи се, действително нуждаещи се от болнично лечение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Борисова. два уточняващи въпроса. едно мога да се съглася с Вас – че този модел на системата на осигуряване на българските граждани до голяма степен е компрометиран в момента, тъй като едната от страните, а именно държавата, не изпълнява задълженията си, които има по закон – има изплащане на осигуровки на отделни групи от населението. За това съм съгласен с Вас. Тук, пред цялото може би стои въпросът дали не трябва да обсъдим вариант на промяна на този модел, който така или иначе след определен период от време виждаме, че е компрометиран до голяма степен, той не функционира добре. не функционира добре и за двете страни, които са в здравеопазването – и за българските лекари и медицинските сестри, изобщо болничният персонал, и за българските граждани, които не получават качествено здравеопазване в страната. От друга страна обаче, един от проблемите, който се поставя, беше именно от Лекарския съюз, който още когато се правеше промяната в закона за тези 220 млн. заяви, че парите няма да стигнат, независимо от това увеличение. Вие това нещо го знаехте. Вие много добре знаехте, че парите, с които увеличавате парите на Здравната каса, няма да стигнат. Тук вече става въпрос наистина, че явно има огромна нечуваемост по отношение на това какво се случва оттук нататък с българското здравеопазване. Вие до голяма степен разбира се нямате персонална вина за тази работа към този момент, тъй като през последните няколко месеца, откакто политическа партия ГЕРБ е управляваща, бяха сменени абсолютно всички функциониращи ръководни звена. Говоря за всичките – и в Здравната каса,

Да благодарим на проф. Борисова за участието й в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към изслушване на министъра на културата Вежди Рашидов. Първо ще развият своя въпрос народните представители Анна Янева и Петър Курумбашев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

е прост: защо се закрива единственият Държавен балетен театър в България? Сигурно можем да водим дълга дискусия за това колко театъра може да има в България, колко симфонични оркестъра може да има в България, но Държавният балетен театър е само един, между другото с 50-годишна история, между другото с много добро име не само в България. На всичкото отгоре ефектът от преобразуването, което в момента се случва, е, че съкращавате три бройки. На фона на мизерния бюджет, който и без това има от държавата в размер на 300 хил. лв., с тези три бройки сигурно спестявате 10 или 20 хил. но вредата и щетата, която се нанася, е многократно по-голяма. Тя всъщност лишава от финансова и съответно от репертоарна самостоятелност този балет, защото преминава към Държавния музикален театър и всъщност всички важни решения ще се вземат от неговия директор или от директора на така нареченото ново образувание, което позволете ми да ви кажа, че не мога да се съглася с тази практика. Има две неща, които са с много добро име - и от Държавен театър „Стефан Македонски” и Балет „Арабеск”, се пръква едно нещо, което сме го нарекли балетно-музикален център, само не сме го кръстили още културно-информационен център. Моят въпрос към Вас е: склонен ли сте да преразгледате това Ваше решение и да върнете самостоятелността

Казахте, че въпросът е прост. И отговорът също е прост. Съжалявам, че не сте разбрали, че не закриваме нищо,

На първо място, държа да отбележа, че не става въпрос за закриване на балет „Арабеск”. Това го разбрахте. Причините, поради които се налага обединяването на държавни и културни институти, са породени от чисто обективни обстоятелства. На първо място е дългогодишната липса на собствена сцена на балет „Арабеск”. Двата състава и сега репетират в една и съща сграда, но са независими един от друг. Балет „Арабеск” ползва под наем сцена на Драматичен театър „София”, което в значителна степен утежнява бюджета им. Обединяването на двата културни института в една сграда и под общо ръководство в никакъв случай не означава закриването на единия или на другия. Напротив, те ще запазят своята творческа самостоятелност и наименование, своята самобитност, мисия и цели. Балет „Арабеск” основно ще работи на принципа на лаборатория и ще създава и разпространява експериментални танцови спектакли, както и ще провежда изследвания и техники в областта на танцовото изкуство. Има значение и фактът, че при общото ръководство, неизбежно по-голям като обем финансиране, ще могат да бъдат по-добре обезпечавани приоритетни проекти с принос към българската култура и ще бъдат намалени разходите и парите реално ще отидат към създаване и разпространяване на културен продукт. Относно осигуряването на средства за съществуването на балет „Арабеск” в рамките на Министерството на културата е нужно да знаете, че няма да бъде преустановена издръжката от страна на държавата. Бюджетите на Държавен музикален театър „Стефан Македонски” и балетно студио „Арабеск” – забележете, че и наименованията са запазени, също ще бъдат обединени, но по този начин новосформираният Софийски център за музика и балет ще разполага със значителен финансов ресурс.

приходи от входни билети – 9000 лв., разходи – 132 хил. лв., процент към приходите от входни билети – 7%. Разходите, които държавата плаща на един зрител, за да работи балет „Арабеск”, е 50 лв. Благодаря. Реплика – господин Курумбашев.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

нали не е касапница и не е търговско дружество, което е купило нещо по 100 лв. и трябва да го продаде по 120 лв.? Това е стойността ни като нация. нация. Когато българската държава може да си позволи да даде 400 хил. лв. за едни мощи, от които руските туристи са прогледнали, а не може да даде 100 хил. лв. за балет „Арабеск”, започвам да се чудя какви са критериите! Не може винаги да се прилага този механичен критерий, още повече когато става дума за единствения балет. Да, той не се закрива, но неговата финансова и репертоарна самостоятелност се ликвидират, защото решенията вече няма да се вземат от неговия ръководител, а от ръководителя на този център, който може да има съвсем други интереси.

Няма да ползвате. Втори въпрос по същата тема от народния представител Александър Радославов – относно обединяване на Държавния музикален театър „Стефан Македонски” и Балетно студио „Арабеск” в така наречения Софийски център за музика и балет.

През този период обаче по Вашето предложение вече има решение на правителството на премиера Борисов за промени и реформи в областта на музикално-сценичното и театралното изкуство. Резултатът според самата културна общественост

Лично Ваша ли е тази идея? С кого се консултирахте от изявените български авторитети в тази област? Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радославов. За отговор – министър Вежди Рашидов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни уважаеми господин Радославов! Предишният отговор е валиден и към Вас като отговор, с едно допълнение, че реформи не се правят само в Музикалния театър или в „Арабеск”, реформи се правят в 57 държавни театъра в цяла България. Точно като творец ще Ви кажа:

110 второстепенни разпоредители се управляват от 154 човека след оптимизирането на Министерството на културата – тежки звена. щатни бройки има само Музикалният театър. Дайте да си говорим истината! За нас е важно да има представления, да има изкуство, да има театри, а не чиновници и директори. Това отдавна е трябвало да стане. Жалко, че никой преди не е обърнал внимание на това. Никъде по света няма 57 театъра да се издържат от държавата. Направили сме проучвания Една година имаше дискусии на тема „Реформи в театъра”. Наговориха се хората, дежурните се наплакаха, общо взето, разбрахме. Имахме хиляди консултации с директори, с творчески организации. Аз казах: „Няма да правим дърводелски реформи!”. Хората са наясно. Както виждате, особено големи притеснения няма. Има притеснения относно това как да проведем реформата, хората да вземат делегираните бюджети, приходите от театрите да стигат до тях, защото имат нужда от средства.

благодаря за отговора. Аз съм съгласен, че са ни нужни реформи и че трябва да се съкращава управленски и друг помощен персонал. В случая обаче от информацията, която имам, се съкращават фактически творци и то солисти, диригентът.

на разрушител на културата. Това ще бъде много жалко за Вас като човек. Мисля, че и Вие като мен сте вярващ човек и вярваме, че има и по-висши съдници от нас тук, на земята.

Очевидно държавата трябва да дотира и да се намерят форми, може би и бизнесът да помага. Апелирам към Вас: да проявите Вашето съзнание като творец и да направите необходимото, съответни корекции. Днес например чухме, че министър Найденов е направил корекции по отношение на вижданията за закриване на Института по винарство и лозарство. Оказва се, че като се преосмислят някои неща и има допълнителна информация, могат да се намерят по-добри решения. Това е моето

Следва въпросът от народните представители Захари Георгиев и Петър Курумбашев относно преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество – Пловдив, в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър. Господин Курумбашев.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

Това е резултатът от тази реформа. Вие наричате нещата „реформа”, но всъщност става дума за закриване. Това е самата истина. То е както се говори за актуализиране на цените – понеже не е красиво да кажеш, че цените се вдигат, затова казваш „актуализираме ги”.

1945 г. има симфоничен оркестър; през 1953 г. е въпросната опера. И се питам: в коя от тези години България беше по-богата и имаше повече пари, та можа да отдели пари (разбира се, и от много родолюбци, от много дарители, които също липсват в днешно време)? Тогава ние можехме да ги поддържаме в онези много по-малки Българии - в онези години, а сега, през 2010 г., е дошъл редът на така наречената реформа, която просто е съкращение. Разберете, че много от нещата, като се съкращават, става безсмислено да съществуват. Това се случва и със симфоничните оркестри – не могат да станат симфониети. Просто изчезват. Симфоничният оркестър не може да се сведе до състава на Ку-ку бенд. Той има минимална бройка и тя е световно установена. Тя не е някаква практика, която е измислена в България или във Франция, или в Русия. Въпросът е за това съкращение, което се случва там механично – виждате ли смисъла да съществува такова формирование? В случая всичките балетни бройки са съкратени. Мислите ли, че може да има някакво решение, което можете да намерите заедно с община Пловдив? Там поне в това отношение чухме ясно изразено становище от страна на целия общински съвет, както и на кмета на града. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Вежди Рашидов.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 Явно, че думата „закрива” не се харесва. От 20 балерини 4 ако са съкратени, това не значи, че балетът е спрял. Нали? Нека това да се поставя правилно. На въпроса. Преобразуването на Оперно-филхармоничното дружество – Пловдив, в Държавна опера – Пловдив, както и другите (забележете, казваме Държавна опера – Пловдив; това, което говорите за филхармонични, не съществува, както и за другите музикални центрове в страната), няма за цел да закрива един или друг държавен музикален институт, а да оптимизира дейността им. С това преобразуване съгласно Постановление на Министерския съвет № 152 от 28.07.2010 г. ще се редуцира част от творческия и административния състав, което което ще го направи по-мобилен да представя продукцията си не само в Пловдив, а и в региона. Институтът запазва предмета на дейност – подготовка и разпространение на произведения в областта на оперното, симфоничното и балетното изкуство. Заниженият показател на творческата продукция на института през последните години показва устойчива тенденция за ниска посещаемост и слаб публичен интерес за голям град като Пловдив. Тук е мястото да спомена няколко цифри, за да добиете представа за ситуацията в този културен институт. Само за първото полугодие на т.г. разходите са над 1 млн. 5 хил. лв., като приходите са едва 5% от тази сума. Излиза, че държавата доплаща за всеки билет по 150 лв.! За миналата, 2009 г., тази сума е била 172 лв.! Сами виждате защо е нужно оптимизиране на състава в Държавна опера – Пловдив. Както знаете, в Пловдив няма оперна сцена и спектаклите се представят в залата на филхармонията като концертни изпълнители. С община Пловдив ще се договорират недостигащите средства, с които ще се наемат творци, които да допълват оркестъра – хора и балети, когато това е необходимо. Така оркестърът ще може да изпълнява и симфонична музика. Уверявам ви, че по никакъв начин няма да бъде застрашено провеждането на Майските музикални вечери, Вердиевите нощи, както и други важни културни събития в Пловдив. Надявам се чрез качествения подбор, който се извършва в момента, да се съхранят оптимално всички състави в структурата Държавна опера и да се прецизира заетостта в посока по-ефективен ритъм на работа – зрителите да имат достъп до качествен музикален продукт. В приетото постановление на Министерския съвет Пловдивската държавна опера съдържа всички състави и е равнопоставена с оперите в Русе, Варна, Бургас и Стара Загора. Благодаря Ви. Реплика? Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Има няколко неща, с които не мога да се съглася съвсем. Първото от тях е, че това преструктуриране по Ваше мнение оставя в същите възможности оперно-филхармоничния екип на гр. Пловдив за бъдещото му функциониране. Вероятно знаете, че по указания от министерството там са извършени съкращения на близо 30% от целия състав, което означава, че в никакъв случай не може да функционира пълноценно. Не бих могъл да се съглася с Вас и по отношение на продукта, който се получава от тези творци на пловдивските сцени. Вероятно сте информиран, че за сезона 2009-2010 г. има близо 100 представления, повечето от които са оперни и 36 на филхармонията. Вероятно знаете, че същият този състав е изнесъл над 25, мисля, че точният брой е 26, представления в Белгия и Холандия пред 15 хиляди души зрители там. Вероятно лесно можем да направим икономическата логика на това как един състав, концертиращ в чужбина, допринася за издигане името на Република България, с какви разходи и как това се постига чрез телевизионни реклами. Според мен основното предназначение на подобни културни средища в различните големи градове не е да търсим икономическата логика на тяхното съществуване. Тяхното предназначение е да

си струва в тази посока да е насочена енергията на министерството. Не зная кой е авторът на тези реформи, но не е и съвсем коректно спрямо пловдивчани, които изразиха готовност да отделят по 240 хил. лв. годишно за дофинансиране на тази дейност – извинете, госпожо председател, завършвам си мисълта – и в същото време след това пък беше направено това съкращение на 60 души. Не е и коректно да се твърди, че там няма сцена, тъй като и преди имаше – в момента тя се ремонтира, и след няколко месеца в Пловдив ще има най-добрата

Емел Етем, Четин Казак, Неджми Али и Нигяр Сахлим е относно намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова” – Кърджали, и Държавния музикално-драматичен театър „Назъм Хикмет” – Разград. Господин Местан ще развие въпроса. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, преди всичко честит празник! Честит Рамазан! Беше време и празничните дни са добър повод за разговор на тема „Етническото, религиозното, въобще културното многообразие в българското общество” и какво е отношението ни, в това число и на правителството към това многообразие. Дали го възприемаме като от Бога дадено богатство и по тази причина възприемаме толерантното си отношение като висша добродетел?

Защо? Какви са причините? Нуждаем се от сериозен отговор, а не от поредния опит актът на ликвидация да бъде представен с изрази като „вливане” – съответно в драматичните театри „Антон Страшимиров” и „Димитър Димов”. Разкриването на тези два театъра беше откликът на кабинета „Сакскобургготски”, подкрепян от НДСВ и ДПС, на една реална, непреодолима от чиято и да е политическа воля културна потребност на около 1 милион български граждани, които са неразделна и надявам се - равноправна част от българския народ. Тази потребност не може да бъде поднесена в жертва на каквито и да са фискални съображения, защото са от друго - забележете, и се надявам да се съгласите – от по-висше измерение. Защото, господин министър, тези два театъра не са просто още две културни единици. Те представят институционализираната изява на толерантността, от една страна, и от друга – институционализираната изява на държавната грижа за съхраняването и развитието на културното многообразие. Точно затова закриването им не може да бъде възприето по друг начин, освен като отказ от целенасочена държавна политика. Именно затова нашият въпрос към Вас е: ще преосмислите ли решението си за закриване на двата театъра, като внесете предложение за отмяна на постановлението на Министерския съвет, с което са заличени държавните музикално-драматични театри в Разград и Кърджали, за да бъдат те отново възстановени? За нас загубата на институционалната самостоятелност е равна на закриване. Точно затова очакваме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

в Драматичния театър „Антон Страшимиров” и на Музикално-драматичния театър „Кадрие Лятифова” – Кърджали, в Драматичния театър „Димитър Димов”, ще ви отговоря последователно за всяко от преобразуванията поради спецификата на отделните случаи. Преобразуването чрез вливане на Музикално-драматичен театър „Назъм Хикмет” в Драматичен театър „Антон Страшимиров” – Разград, е в изпълнение на Постановлението на Министерския съвет за реформа в сценичните изкуства. Структурно театър „Назъм Хикмет” запазва основните си компоненти при обединението с Драматичен театър „Антон Страшимиров” и ще може да реализира спектакли в своята специфика. Впрочем Окръжната прокуратура в Разград с Постановление от 17 август 2010 г. образува досъдебно производство срещу бившата директорка на театър „Назъм Хикмет” госпожа Емине Халил за незаконно безвъзмездно предоставяне на държавно имущество на търговски фирми и за принуждаване на творци от театъра да участват против волята си в спектакли, представящи част от предизборната кампания на Движението за права и свободи. Като министър на културата съм удивен, че национално отговорна партия като Движението за права и свободи се интересува само от проблемите при осъществяването на реформата в сценичните изкуства от така наречените турски театри. Защо отделяте държавните турски театри от всички останали държавни театри в България, които се издържат с парите на целия български народ? Аз, господин Местан, съм турчин не по-малко от Вас, но съм заинтересован от съдбата не само на държавните турски театри, а и от съдбата на всички български театри, които се издържат от бюджета, и към тяхното развитие в равни условия е насочена реформата в сценичните изкуства. Вероятно, господин Местан, и вие – госпожи и господа депутати, сте разтревожени от ситуацията в Кърджали, където госпожа Сабиха Местан като заместник-директор на Държавния театър „Кадрие Лятифова” е регистрирала сдружение в частна полза, настанила го е абсолютно неправомерно в същия театър и е извършвала срещу заплащане паралелна дейност в противоречие със закона. Нещо повече, тя е регистрирала частното си сдружение на името на моята майка – Кадрие Лятифова, без да ме пита, без да има право, без дори да ме уведоми. Удивен от наглостта на госпожа Местан аз сезирах Окръжната прокуратура в Кърджали. В момента тя извършва пълна проверка. Господин Местан, тук ще подмина подробности като тези, че цялата рода на госпожа Местан е уредена на работа в Държавния театър „Кадрие Лятифова”, че госпожа Местан е използвала служебния си кабинет, служебния си телефон и служебните си консумативи, за да пълни джоба на частното си сдружение. Ще Ви съобщя някои други впечатляващи факти, установени от одита на Министерството на културата. Щатният главен счетоводител на Държавния театър „Кадрие Лятифова” е президент на счетоводна фирма, регистрирана като едноличен търговец „Бехи”, по-известна в града като фирма, близка до ДПС, която е натоварена да води счетоводството на държавния театър. В разходно-оправдателните документи липсват подписи, които са задължителен реквизит по Закона за счетоводството и Закона за двойния подпис. Впрочем за тези и за още много негативни явления в Музикалния театър „Кадрие Лятифова” обществото тепърва ще научи.

Държавните разходи за тези спектакли са 280 хил. лв., а приходите са твърде скромни – 14 хил. лв. Тези скромни приходи отново са реализирани чрез сдружението в частна полза на госпожа Местан. Що се отнася до сливането на двете сценични институции, мога да Ви уверя, уважаеми господин Местан и госпожи и господа депутати, че сцена „Кадрие Лятифова” и сцена „Назъм Хикмет” са запазени като структури съответно в Драматично-кукления театър „Димитър Димов” – Кърджали, и в Драматичния театър „Антон Страшимиров” – Разград, ще реализират и разпространяват по-качествена продукция за населението в региона. Аз като министър на културата на Република България и моят екип държим на новите модели, които в момента се конструират чрез внимателен качествен подбор и няма да допуснем в реализацията на бъдещите спектакли да има политическа намеса и още по-малко – намеса на фондации от съседни нам държави. Реформата в сценичните изкуства обхваща много по-значими цели, които засягат десетки структури в цялата страна, а чрез нея се въвеждат нови принципи на живот, финансиран от държавните

изключително съм доволен от отговора Ви поради една много проста причина – отговорът Ви оголи образа Ви на министър на културата. Надявах се поне заради светлия празник да спестите обидите по адрес на състава на двата театъра, които за пет години от нищото положиха огромни усилия да издигнат художественото, естетическото ниво на двата театъра. За пореден път си послужихте с едни абсолютно недостойни манипулативни схеми, които няма да хванат дикиш поради простата причина, че дори и 500 пъти да повторите фамилията „госпожа Местан”, всичко живо знае, че дори нямаме и най-далечната роднинска връзка. в мнозинството.) Уважаеми госпожи и господа, тук става въпрос за нещо много по-важно – безсилието на министъра да даде отговор на въпроса: защо закрива два театъра, които са уникални? Защото представят именно институционализираната форма на толерантността го доведе до грубо политизиране на един въпрос, който ние зададохме с цялата загриженост, на която сме способни. Съжалявам! Не знам дали ще останете в историята с Вашите скулптури, но непременно ще останете в историята като министърът, закрил двата театъра и лишил над 1 милион български граждани от тяхна естествена, непреодолима културна потребност. Тези два театъра ще ги има, независимо дали министърът на културата го иска или не, защото културната потребност е по-силна от политическите пристрастия дори на Вежди Рашидов. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нямаше да отговоря, но думата „инсинуация” наистина ме накара да отговоря. Доколкото знам, господин Лютви Местан е народен представител, заместник-председател на Парламентарна група на ДПС, заместник-председател на Централното оперативно бюро, все още. Сабихан Местан е снаха на господин Лютви Местан, омъжена за братовчед му. Братът на мъжа на госпожа Местан … (Шум и реплики.) Моля ви, ако искате, чуйте нещо весело. Братът на мъжа на госпожа Местан също е братовчед на господин Местан и е шофьор на Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Сестрата на госпожа Местан е портиерка в Държавния театър „Кадрие Лятифова”.

с частно сдружение е в служебния кабинет на госпожа Местан като заместник-директор в държавния театър. Телефонът на частното сдружение в бланката на частното сдружение на госпожа Местан е служебният телефон на Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Отоплението, осветлението и другите разходи за работа на частното сдружение на госпожа Местан се плащат от Държавния театър „Кадрие Лятифова”, сиреч от българския данъкоплатец. Все пак да не забравяме, че самата госпожа Местан е заместник-директор на Държавния театър „Кадрие Лятифова”. Господин Местан, Вие почти надминахте себе си. (Продължителни ръкопляскания, Уважаеми колеги, чудесни са ръкоплясканията ви, но чуйте какво ще ви кажа. Ако един факт, едно от обвиненията за мои роднински връзки, изредени тук, защото стенографският протокол, господин министър, се пази, отговаря на истината, аз, заместник-председателят на ДПС, напускам 41-то Народно събрание. Ако обаче нито едно от тези обвинения за роднински връзки с тези лица, за които говори господин министърът, не се потвърди, искам уверението Ви, че напускате кабинета на министър на културата, за да си отдъхне българската култура от един такъв циник, който лъже най-безобразно.